Josip (HSS)** Sada prelazimo na točku 9., jer za 8. nemamo još očitovanja odbora. To je - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 456 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog ste primili u pretince. Hitni je postupak u skladu s člankom 161. Poslovnika.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 i zastupnik Ivo Grbić. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Izvolite, gospodine državni tajniče. Državni tajnik Dražen Bošnjaković. lijepo, gospodine potpredsjedniče. Gospođe i gospodo. Pred vama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, kao što znamo vrlo bitan, vrlo značajan zakon koji je imao svoje značajne izmjene 2003. godine, 2007. godine. Sjetimo se, 2007. godine smo implementirali u njega vrlo značajna rješenje koja vrijede i koja se primjenjuju u zemljama članicama Europske unije. Danas predlažemo u ovim izmjenama zakona da u naš zakon implementiramo rješenja koja nam nudi Direktiva 36 iz 2007. godine Europskog parlamenta i Vijeća o ostvarenju određenih prava dioničara u dioničkim društvima kojih se trguje na uređenom tržištu. I također Direktiva 63 iz 2007. godine Europskog parlamenta i Vijeća, a koja se odnosi na zahtjev za neovisnim, stručnim izvješćem u slučaju spajanja, pripajanja ili podjele dioničkih društava. Ono što nam se čini najznačajnije u ovim vrlo obimnim izmjenama

imamo monistički i dualistički sustav upravljanja dioničkim društvima, pa tamo svugdje gdje imamo kod dioničkih društava određene ovlasti uprave sada u cijelom nizu članaka propisujemo da te ovlasti imaju i izvršni direktori. Kao najznačajnije novine koje ovaj zakon donos je da propisuje i mogućnost osnivanja društva ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja. Također, propisuje mogućnost da se statutom predvidi ili ovlasti uprava, odnosno upravni odbor, da omogući dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično. I kad osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju na glavnoj skupštini u mjestu gdje se održava kao i uvjete za upotrebu elektroničke komunikacije. Također obvezuje društvo dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja, da odmah nakon sazivanja glavne skupštine poduzmu sve da na njihovim internetskim stranicama budu dostupna propisana dokumentacija. Propisuje također dužnost uprave, odnosno izvršnih direktora da najmanje 21 dan prije održavanja glavne skupštine priopći poziv na skupštinu kreditnim, odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koji su se na posljednjoj glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći. Obvezuje društvo, dionice kojih su uvrštene na uređenom tržištu radi trgovanja, da utvrđuje o donesenim odlukama, da utvrđenje To znači da bude naveden broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi, udio temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi i broj glasova danih za pojedinu odluku, glasova danih protiv i prema okolnostima broj glasova koji bi otpao na one koji su se suzdržali od glasovanja. Također, ovim izmjenama obvezuje se društvo, dionice koje su uvrštene na uređeno tržište vrijednosnih papira radi trgovanja da u roku od sedam dana nakon što je održana glavna skupština rezultate glasovanja objave na svojim internetskim stranicama. Također, ovim se zakonom propisuje način ostvarenja prava glasa putem kreditnih institucija i osoba koje djeluju na odgovarajući način. Propisuje se da sudska odluka o neprimjerenosti visine otpremnine koju je odredio i glavni dioničar djeluje prema svim manjinskim dioničarima neovisno o tome jesu li sudjelovali u postupku kojim je određeno. Propisuju se uvjeti pod kojima je moguće povećanje temeljnog kapitala, ulozima u stvarima i pravima bez revizije povećanja temeljnog kapitala i za izdavanje dionica uz ulaganje u društvo stvari i prava. Također, propisuju se mogućnost da se društvenim ugovorom ovlasti uprava da u roku od pet godina od upisa društva u sudski registar može povećati temeljni kapital do određenog nominalnog iznosa izdavanjem novih poslovnih udjela uz odgovarajuće uplate uloga u društvo. Ovo bi bile najznačajnije izmjene koje se ovim zakonom predlažu. Implementacijom rješenja iz ove dvije direktive usklađujemo naše zakonodavstvo vezano za trgovačka društva sa zakonodavstvom i pravnom stečevinom Europske unije. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Ako ne, onda prelazimo na raspravu u ime klubova. U ime kluba HDZ-a, uvažena kolegica zastupnica Ana Lovrin. Izvolite kolegice. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima s Konačnim prijedlogom zakona. Zakon o trgovačkim društvima temeljni je propis za pravno uređenje odnosa u gospodarstvu i kako kažemo recimo za Zakon o kaznenom postupku da je Ustav kaznenoga prava, tako možemo reći za Zakon o trgovačkim društvima da je zapravo Ustav gospodarskih odnosa. Ovaj zakon je u primjeni od 1. siječnja '95. godine. Dakle, sada gotovo 14, preko 14 godina. On je prilikom donošenja anticipirao, dakle sve nove gospodarske, s dubokom izmijenjene gospodarske odnose u Hrvatskoj. Anticipirao je pretvorbu društvenoga vlasništva u poznate titulare vlasništva. Dakle, i pretvorbu bivših društvenih poduzeća i njihovog poslovanja u društva s ograničenom odgovornošću i dionička društva. Kroz tih 14 godina primjene doživio je nekoliko izmjena i nadopuna 2003. i 2007. što nije puno obzirom na tempo gospodarskog razvitka, na globalizaciju, na nove tehnologije koje neminovno dovode do nove prakse, do novih faktičnih odnosa koji onda zahtijevaju i novu pravnu regulativu. Zadnje ozbiljnije izmjene kao što smo čuli su bile one iz 2007. godine koje su stupile na snagu 1. siječnja 2008. I te su izmjene išle kao usklađivanje sa pravnom stečevinom Uvedeno je, u tim izmjenama uvedeno je kao u većini zemalja vrste ustroja koje omogućavaju veću slobodu organiziranja radi bržeg gospodarske prilagodbe, regulira prekogranično spajanje i pripajanje društava, prekogranično pružanje usluga bez osnivanja podružnica a posebno su značajni tadašnje izmjene sa aspekta borbe protiv i prevencije i protiv korupcije i sprječavanja pranja novca. Dakle, odredbe kojima se uklanjaju vrijednosni papiri na donositelja kao i odredbe o godišnjem i konsolidiranom izvješću o stanju društva i načinu sastava i objave godišnjih izvješća. 2008. također na tom tragu uvedene su izmjene kojima se umjesto poreznog broja uvodi termin osobnog identifikacijskog broja kao jednog od antikorupcijskih mjera. Danas su pred nama izmjene i dopune koje su brojčano obimne. Dakle od nekih ukupno 650 članaka koliko ima Zakon o trgovačkim društvima, mijenja se 240 članaka, članaka, dakle 240 članaka ima ovaj zakon o izmjenama i dopunama. Ali se dobrim dijelom one odnose na redakcijsko uređenje i nomotehničko usklađenje, sa većim donesenim zakonom, primjerice Zakonom o sudskom registru, Zakonom o računovodstvu, Stečajnim zakonom, Zakonom o kreditnim institucijama gdje je to usklađenje bilo nužno. Ostale odredbe kao sadržajna novina ovih izmjena i dopuna idu u pravcu uređenja hrvatskog trgovačkog prava sa europskom pravnom stečevinom i usvajanje pravila suvremenog gospodarskog okruženja i jedinstvenog gospodarskog europskog te u otklanjanju nekih izričaja koji su u primjeni i u praksi izazivale dvojbe. Dakle osim prilagodbe gospodarskoj stvarnosti i usklađenju s europskom pravnom stečevinom, također niz ovih odredaba teži daljnjoj transparentnosti rada i poslovanja trgovačkih društava kao prevenciju korupcijskih ponašanja u odnosu, u međusobnom odnosu dioničara, ali i na druge subjekte gospodarskog i društvenog okruženja. Čuli smo detaljno sve izmjene od predlagatelja, ali evo samo na nekoliko da ukažem. Dakle to je propisivanje mogućnosti osnivanja društva ulaganjem i preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja, čime će se osnivačima, kao i u slučaju povećanja temeljenog kapitala također gdje je dozvoljeno unošenje, povećanje temeljnog kapitala unošenjem stvari i prava, a bez revizije povećanja temeljnoga kapitala. Na taj način će se ovaj postupak značajno olakšati, neće biti potrebno potrebno angažirati reviziju. Ali ono što je bitno da neće niti to biti bez ikakvoga objektivnog mjerila ili bez ikakvih uvjeta. svakako će tu morati biti izjava osnivača, morat će biti procjena sudskog vještaka, i još uvijek će ostati ona, da tako kažem, osiguranje sudsko da sud ima pravo ne upisati subjekt ukoliko se radi o očito precijenjenim vrijednostima. Nadalje držimo da je izuzetno važno da se omogućuje dioničarima, odnosno dioničkim društvima da ugrade u svoje statute da se dioničarima dopusti da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili neka svoja prava, također obzirom na nove tehnologije, na tempo, na globalizaciju, na i komunikaciju, i u sudskom registru, i inače dakle izuzetno važno zbog brzine Također ovdje je niz novih odredaba kojima se obvezuju dionička društva kojima su dionice uvrštene na uređeno tržište, da moraju provoditi niz mjera dakle radi transparentnog poslovanja prema svim dioničarima, ali i prema onima izvan trgovačkog društva koja su za to zainteresirana. Pa sada da ne ponavljam, dakle objavi na internetskim stranicama donesenih odluka, o pozivu na korištenje prava glasa, itd., i objavljuju svi članovi društva, pa i o tome da javni bilježnik dužan popis članova dostavljati policijskim upravama, itd., itd. Ove izmjene zakona jesu obimne, zakon je obiman, 650 članaka, imao je već dosada izmjena i evo čuli smo da ima naznaka daljnjih, potrebe daljnjih izmjena, stoga bi bilo dobro da kada se sljedeći put krene u uređenje ovoga područja da se svakako posegne za novim zakonom jer je sada već snalaženje, onima koji ga primjenjuju, izuzetno teško. Evo, sa tom nadom, Hrvatska demokratska zajednica podržava prijedlog ovih izmjena, izmjena i glasovat ćemo za zakon. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. U ime kluba HNS-a, kolega Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržat ćemo ovaj Prijedlog izmjena Zakona Prijedlog izmjena Zakona o trgovačkim društvima, ali mi moramo jednostavno samo potreba i razgovori koje smo imali sa, prije svega, pravnom strukom, moramo upozoriti na nekoliko stvari. Naime, prema uvodnom obrazloženju ovog prijedloga izmjena stoji da potreba za ovom izmjenom i dopunom Zakona o trgovačkim društvima proizlazi iz potrebe dovođenja našeg trgovačkog prava na razinu koja zadovoljava suvremene potrebe. Mi to definitivno podržavamo. Jer ga ustrojavanjem na osnovi usvojenih pravila u suvremenom gospodarskom svijetu čini prepoznatljivim svim poduzetnicima. To podržavamo, i svatko od nas vjerujem da to podržava. Međutim, ponavljam, u konzultaciji s pravnom strukom koja se dnevno susreće sa problemima važećeg Zakona o trgovačkim društvima, u njegovoj primjeni, a posebno sudskom praksom smatramo da moramo u ovoj raspravi spomenuti slijedeće. Prvo, …/Govornik se ne razumije./… koje se predlažu više su i u pravilu su tehničke naravi, nego je to rezultat studioznijeg pristupa analizi, rezultata primjene samog zakona unazad više godina njegove primjene postojećeg zakona. Nadalje smatramo da je upravo sad bila prilika da se zakon, koji potpuno zavrjeđuje naziv najvišeg značaja za gospodarsku učinkovitost, temeljito provede kroz njegovo funkcioniranje sa svim aspektima i posljedicama koje taj zakon prate u sudskoj praksi, bilo trgovačkih, bilo kod Vrhovnog suda, a svakako da su za analizu nužni i kaznenopravni aspekti ovog zakona. Nadalje, uvjereni smo da značaj ovog zakona u primjeni daleko nadilazi značaj koji mu se posvećuje, te da je zanemaren utjecaj koji taj zakon danas ima na postojeće političke prilike u Republici Hrvatskoj. Svjedoci smo da politizacija i česta pogrešna tumačenja, a posebno zloupotrebe njegovih odredbi i sadržaja su prisutne, a kao primjer imamo friški, svježi, "Podravka" je eklatantan primjer zlouporabe i tumačenja. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke sigurni smo da će se ovaj zakon još prilagođavati i usklađivati prije nego završe pristupni pregovori sa Europskom unijom, a to smo i čuli sad od kolegice Lovrin u ime Kluba zastupnika HDZ-a čija materija koju treba definitivno i dorađivati i pratiti jer ona prati i uvelike određuje način na koji funkcioniramo, posebno u gospodarskom dijelu. Pored redakcijskih promjena koje su bile nužne, Prijedlog izmjena i dopuna zakona svodi se na uvođenje normi koje propisuju smjernice Europskog vijeća, a koje prema našoj ocjeni trenutno nisu najhitnija pitanja u pogledu učinkovitosti ovog zakona. Primjerice, pored cijelog ovog niza kvalitetnih rješenja, ali imamo jedno rješenje koje je definitivno dobro, međutim pitanje je, upitno je koliko je to u ovom trenutku važno i značajno, uvođenje Odredbe o elektronskom načinu sazivanja skupštine i sl. odredbe, koje ne pokazuju, koje neće dati u skorom ili bližem vremenu mogućnost primjenjivosti dok neka puno važnija pitanja ovim prijedlogom se ne rješavaju. Mi u klubu HNS-a podržavamo svaku akciju, svaku aktivnost koja na zakonodavnom planu je vezana na usklađenje sa pravnom stečevinom EU pa i u ovom zakonu, međutim smatramo da je daleko važnije ispraviti i izmjenama zakona riješiti sporna pitanja koja se javljaju u samoj sudskoj praksi. Mi želimo naglasiti da ponovno propuštamo mogućnost usklađivanja sa dosad uočenim nedostacima, ponavljam, prije svega u sudskoj praksi. Npr. pored čitavog niza mogućih konfliktnih situacija želimo skrenuti pažnju na članak 51. prijedloga izmjena prema kojem bi prijedloge dioničara za dopunu dnevnog reda skupštine društva trebalo primiti najkasnije 24, odnosno 30 dana prije održavanja skupštine, a s druge strane istovremeno poziv na skupštinu u "Narodnim novinama" se treba objaviti najmanje mjesec dana prije njenog održavanja. I u ovoj situaciji praktički je onemogućeno dioničarima da traže dopunu dnevnog reda jer je rok za objavu poziva gotovo identičan roku za stavljanje prijedloga pa nije jasno kako bi zapravo dioničari mogli zadovoljiti ove rokove koji gotovo da su isključujući. I normalno u praksi je gotovo nemoguće postići primjenu ovog propisa. S tim u vezi čak i uz poštivanje rokova uprava ne snosi nikakve posljedice ako ne dopuni dnevni red na prijedlog dioničara. I sad se postavlja pitanje u čemu je onda svrha ovakvog uređenja? Kome je u interesu ovakvo dosljedno propisivanje odredbi? I mi u klubu HNS-a smatramo da je i ovo jedan od dokaza da se u primjeni zakonitosti, a posebno u praksi, to naglašavamo, posebno u praksi, prije svega sudskoj, ne posvećuje potrebna pažnja i zaštita svakog dioničara pojedinačno pogotovo malih dioničara. I na kraju mi ćemo podržati ovaj prijedlog zakona i nadamo se da u skorim sljedećim izmjenama Zakona o trgovačkim društvima, a gotovo sigurno i prije našeg formalnog ulaska u EU da ćemo imati prilike raspravljati o zakonu koji će proizaći temeljem iskustva. Prije svega negativnih iskustva u našoj sudskoj praksi, a vezano i na postojeće i na ovaj zakon kad ga donesemo. Hvala lijepo. Hvala lijepo. I u ime kluba HSS-a, uvaženi kolega zastupnik Boris Klemenić. Izvolite kolega Klemenić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Kao što je vidljivo iz ovih izmjena i dopuna predlagatelj je u samo ocjeni stanja naveo sve dosadašnje izmjene Zakona o trgovačkim društvima te utvrdio da će se ovim izmjenama i dopunama uz implementiranje direktiva europskog Parlamenta i Vijeća u sam Zakon o trgovačkim društvima uskladiti sve ono što je potrebno da se uskladi sa stečevinama EU, ali isto tako i uskladiti zakon s odredbama drugih pozitivnih propisa u Republici Hrvatskoj te omogućiti osnivanje društva ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja. Posebice zanimljive promjene ovog prijedloga odnose se na pozitivni Zakon o trgovačkim društvima i to u nekoliko sljedećih točaka. Naime, isključuje se mogućnost izdavanja dionica koje glase na donositelja. Navedena sama izmjena je posljedica usklađivanja s pravnom stečevinom EU, a cilj joj je poboljšavanje mehanizma sprečavanja pranja novca jer upravo karakteristika dionice na donositelja da na njoj nije naznačeno ime imatelja pogoduje prijenosu dionice bez kontrole na koji je način i kojim sredstvima kupljena od ranijeg imatelja. Isto tako onemogućuje se samovolja dioničkog društva u određivanju rokova za isplatu dividende, s obzirom da se pitanje stjecanja isplate dividende u praksi različito rješavalo. Dopunom članka 223. Zakona o trgovačkim društvima jasno se uređuje kada dioničar stječe tražbinu za isplatu dividende. Za razliku od dosadašnjih uređenja pitanja stjecanja vlastitih dionica ovim se zakonom stjecanje vlastitih dionica liberalizira, ali isto tako se i propisuju posebni uvjeti za to da društvo daje predujam, zajam ili osiguranje za stjecanje vlastitih dionica kada je to unatoč zakonu dopušteno. Stjecanje vlastitih dionica ograničava se samo u zakonom određenim slučajevima. Pitanje odlučivanja o ostavci razriješeno je na način da je određeno da mandat u članstvu uprave ne prestaje odlukom nadzornog odbora već danom kada je izjava dana ako za nju postoji važan razlog. Isto tako kako bi se spriječilo eventualnu manipuliranje samom ostavkom, ostavka postaje neopoziva, a može se povući samo uz suglasnost nadzornog odbora. Ostavka člana nadzornog odbora također je neopoziva, a može se povući jedino uz suglasnost glavne skupštine. Zakonom se isto tako predviđa mogućnost uvođenja monističkog ustroja organa dioničkog društva čija je osnovna karakteristika da je jedan organ, upravni odbor, ovlašten odlučivati o bitnim stvarima vođenja poslova društva i nadzirati kako se ti poslovi vode, imenovati i opozivati izvršne direktore i u odnosu na njih zastupati društvo. Isključena je mogućnost podizanja tužbe za pobijanje pravnih radnji koje se temelje na nedovoljnoj obavijesti dioničara o osobnim naknadama, odnosno plaćanjima, čime se sprječava zlouporaba prava dioničara na podizanje tužbe iz osobnih razloga, a ne iz razloga u interesu svih članova društva, a time i samog društva. Za primijetiti je da je pred nama prijedlog zakona koji sadrži puno izmjena i dopuna, 241, što je uistinu vrlo opsežna intervencija u zakon. Obuhvaćeno je, reklo bi se, jedna trećina samog zakona i nesumnjivo je da izrada ovog prijedloga zakona zahtijevala temeljit pristup i ogroman trud. Međutim, isto tako može se i konstatirati da i nije jasno zašto predlagatelj možda u proceduru nije uputio potpuno novi Zakon o trgovačkim društvima već je člankom 240. obvezao da pročišćeni tekst utvrdi i izda Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora. Jel' da mi pred sobom, ovdje u Saboru, imamo prijedlog cjelovitog zakona zasigurno bi bilo kud i kamo lakše pratiti izmjene i dopune i njihovu svrhu i eventualno predložiti prijedlog, odnosno amandman ukoliko zastupnici utvrde potrebu za takvom intervencijom. U svakom slučaju dobro je da se pristupilo ovim izmjenama i dopunama u svrhu usklađivanja Zakona o trgovačkim društvima, kako s pravnom stečevinom Europske unije, tako i s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Jer ispravan i jasan propis smanjuje gubljenje vremena i novca, sa administracijom, ali otklanja mogućnosti nepravilnosti i netransparentnosti u poslovanju trgovačkih društava. I na kraju, u ime kluba HSS-a, mi ćemo podržati ove izmjene i dopune zakona. Hvala lijepo. Hvala lijepo kolega Klemeniću. Iscrpili smo prijave za rasprave po klubovima. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Prva se prijavila uvažena kolegica zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Nema Nema je. Gubi pravo. Kasni na raspravu. Zatim se prijavio uvaženi kolega Josip Salapić. Izvolite kolega zastupniče. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima treba promatrati kroz tri vrlo važne razine. Prva razina je harmonizacija predloženih izmjena i dopuna zakona sa pravnom stečevinom Europske unije i to unošenje relevantnih direktiva kojih je čak ovdje 9 direktiva Europskoga vijeća i Parlamenta u naš nacionalni pravni korpus. S ... razine treba promatrati ove predložene izmjene i dopune zakona kroz horizontalno međusobno usklađivanje sa nizom hrvatskih zakona koji su usvojeni posljednjih godina, a koji nisu do sada zbog potrebe unijeti u naš Zakon o trgovačkim društvima. To se prije svega računovodstveni propisi, stečajni propisi, kreditna terminologija, te Zakon o osobnom identifikacijskom broju. I treća razina, onu koju smatram i najvažnijom, a to je naše nastojanje da se odredbe zakona prilagode uvjetima poslovanja trgovačkih društva 21. stoljeća, a to je poglavito u pogledu elektroničke komunikacije dioničara i upravnoga odbora u ostvarivanju dijela prava i objave dokumenata na internetskim stranicama društva, dakle prije sazivanja glavne skupštine, objavljivanje odluka glavne skupštine, pa čak i broja u glasovanju tko je glasova za, tko je bio protiv, tko je bio suzdržanim što smatram iznimnim doprinosom u ovim izmjenama Zakona o trgovačkim društvima. U uvjetima najnovijih zbivanja u uvjetima gospodarske krize, treba pohvaliti dvije odredbe. To je prije svega ništavnost pravnog posla kojem društvo nekome daje predujam, zajam ili osiguravanje radi stjecanja dionica toga društva, osim u onim slučajevima kada je riječ o tekućim pravnim poslovima financijskih institucija, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno, te davanje predujma ili zajma na pružanju osiguranja da bi dionice stekli zaposleni u društvu ili društvo koje je sa njima povezano. To je smatram odredba koja je u ovom zakonu za pohvaliti. Isto tako u određivanju ukupnih primitaka članova uprave u trgovačkim društvima, za pohvaliti je odredba kada se tiče i sudjelovanja u dobiti, naknada izdataka, plaćanja premija osiguranja, provizija i svih ostalih davanja, da nadzorni odbori trebaju voditi računa o tome, da ukupni iznosi primanja članova uprava budu u primjerenom iznosu u odnosu na situaciju u te stanja na tržištu, kao i uključujući ovlasti suda na navedene naknade u odgovarajućem postupku primjerno smanji. Bili smo svjedoci i ovih najnovijih zbivanja, gdje su plaće u pojedinim upravama trgovačkih društava bile iznimno visoke i da u ovim uvjetima ove odredbe izmjenama zakona svakako treba drugačije promatrati. Tu se stavlja i poseban naglasak na zadaće članova nadzornih odbora, koji se više ne smatraju kao sinekura u kojima netko ostvaruje naknade većih ili manji iznosa, nego su dužni voditi brigu zaista o tome kako društvo posluje, za onu naknadu koju dobiju za rad u nadzornom odboru, zaista vode brigu o zakonitosti i o pravom poslovanju društva u kojima sjede u nadzornim odborima. Jedna zamjerka koja se uočava koja se naslanja na ovaj zakon je primjena tzv. menadžerskih ugovora. Vidimo i svjedoci smo njihove poplave u praksi, unatoč odredbama zakona sugerira se da ih često sklapaju osobe koje nisu članovi uprava društava, koje su unatoč dikcija zakona u radnom odnosu u društvu. Takva situacija često dovodi do paradoksalnih slučajeva u kojima se trgovački sudovi užasavaju nadležnima za ove ugovore, a ustvari se radi o tipičnim ugovorima o radu. Kako su kolege prethodnici rekli, radi se o zaista opsežnim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Ja bih istaknuo da ću glasovati za usvajanje ovih predloženih izmjena i dopuna i da smatram da je korist ovog zakona, prije svega namjena našim gospodarstvenicima i poduzetnicima da se u ovim novim okolnostima i primjene europske pravne stečevine Europske unije snađu u ovim izmjenama i dopunama i da ovaj zakon bude korist našim poduzetnicima u obavljanju gospodarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. I sljedeća prijava za raspravu je uvaženi kolega Franjo Lucić. Izvolite kolega. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima. Evo obzirom da je dosta toga već rečeno po pitanju ovoga zakona, naravno nemam što posebno dodavati, sve je malete ne više rečeno. Bitno je reći da Zakon o trgovačkim društvima kao temeljni propis za pravno uređenje, odnosno u gospodarstvu donesen je krajem '93. godine, a počeo se primjenjivati siječnja '95. godine. Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o trgovačkim društvima, stupio je na snagu 1. travnja 2008. godine koji stupa na snagu na dan prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju. Osim navedenog neophodno je u zakonu ispraviti redakcijske pogreške nastale intervencijom u tekstu zakona, a zbog kojeg pojedine norme nisu dostatno razumljive, te su izazvale nedoumice u primjeni. Naposljetku potrebno je zakon uskladiti sa Zakonom o sudskom registru i Pravilnikom o načinu upisa u sudski registar, ali i sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o kreditnim institucijama i Stečajnim zakonom. Sve izneseno je sa razlogom je da se donese zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Ovdje je također u raspravi rečeno da se mijenja 240 članaka, dakle usklađuje se sa novim propisima i zato ovaj zakon se donosi radi usklađenja prije svega zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Stoga podržavam donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Više ili novih prijava nema. Državni tajnik zaključno obraćanje. Izvolite kolega Bošnjaković.

rješenja koja vrijede u zemljama članicama Europske unije i mi držimo da je to značajan iskorak i da u svakom slučaju ovo što je bilo riječi da bude ina pomoć našim gospodarstvenicima itekako je, pa i ova rješenja o elektroničkom načinu glasovanja bez obzira da li će u početku ih biti značajno ili će ih biti nešto manje. U svakom slučaju omogućavaju takav način komunikacije na skupštinama Također i ovaj način osnivanja društava ulaganjem prava i stvari bez revizije itekako omogućava i pojednostavljuje postupak osnivanja društava na taj način. Još jednom hvala na podršci koju je ovaj prijedlog zakona dobio. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Ovime zaključujem ovu točku. Glasovat ćemo kada se za to steknu